Законопроекта за Държавна агенция „Разузнаване”, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г. На 19 декември 2012 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, съвместно с Комисията по външна политика и отбрана обсъди Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”, № 202-01-80, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г. На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи, на Държавната агенция „Национална сигурност”, на на Националната служба за охрана и на служба „Военна информация” към министъра на отбраната. Законопроектът беше представен от директора на Националната разузнавателна служба, Драгомир Димитров. Той подчерта, че с него се преодолява съществуваща празнота в законодателната уредба на разузнавателната дейност на Република България. Определя се институционалното място на Държавната агенция „Разузнаване” чрез непосредственото й подчиняване на Министерския съвет. Дефинирано е понятието „разузнавателна информация” и са изброени сферите на дейност на агенцията. Подробно се урежда правното положение на служителите, дисциплинарната и имуществената им отговорност, както и реда за прекратяване на правоотношенията им. В отделна глава са регламентирани отчетността и контрола върху дейността на агенцията. В дискусията взеха участие народните представители Венцислав Лаков, Спас Панчев и Владимир Тошев. Според народния представител Лаков критиките, изразени по време на обществените обсъждания не са отразени в законопроекта. Той изрази опасения от съсредоточаването на правомощия в новосъздадената длъжност „инспектор” и постави въпрос относно предвидения брой дни полагаем платен отпуск на служителите. Народният представител Спас Панчев подкрепи законопроекта, като същевременно отбеляза някои неточности, подлежащи на изясняване. Той постави въпроса относно правото на президента на Републиката да поставя задачи на агенцията, съгласувано с министър-председателя. Обърна също така внимание и на предвиденото съществуване на различни правни режими за служителите на агенцията, които могат да бъдат държавни служители по специалния закон, държавни служители по Закона за държавния служител или лица, работещи по трудово правоотношение. Участие в обсъждането взе и Александър Кашъмов, ръководител на правния отдел на Фондация Програма „Достъп до информация”. Според него разпоредбите, изключващи прилагането на Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни спрямо разузнавателната информация противоречат на Конституцията на Република България и на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, тъй като това прави достъпа до разузнавателна информация невъзможен дори след изтичане на предвидените в специалния закон срокове за защита на класифицираната информация. В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 18 гласа „за”, без „против” и 2 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване

внесен от Министерски съвет на 27 ноември 2012 г. На свое заседание, проведено на 23 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”, № 202-01-80, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната. Законопроектът беше представен от името на вносителите от господин Георги Кръстев – съветник на премиера на Република България. Проектът на закона се внася за разглеждане и приемане от Народното събрание в съответствие с управленската програма на Правителството на европейското развитие на България. В законопроекта е регламентирана цялостно разузнавателната дейност в Република България с изключение на военноразузнавателната, която се предлага да бъде регламентирана със Закона за военното разузнаване. В законопроекта е дадено определение на понятието „разузнавателна информация”, като са изброени сферите на дейност на агенцията, в които тя събира такава информация и осъществява разузнавателни операции. Изрично е посочено, че на Държавна агенция „Разузнаване” не се поставят задачи от вътрешнополитически характер. В допълнителната разпоредба са дадени определения и на други понятия, които са от значение за прилагането на закона. В законопроекта подробно се регламентират функциите и дейностите, които агенцията осъществява за изпълнение на поставените й задачи. Предвижда се Министерския съвет да определя условията и реда за придобиване на движима и недвижима собственост, за осъществяване на функциите и дейностите на агенцията, както и да прави предложение до президента за назначаване на генералния директор, в назначаване на неговите заместници, в утвърждаване на годишен план и приемане на годишен доклад за дейността на агенцията. Разписани са основните методи и средства, които агенцията прилага и използва за изпълнение на дейностите, като е отчетено прилагането им на територията на страната ни и извън нея. Регламентирано е сътрудничеството с разузнавателни органи на други държави и структури в НАТО и ЕС. Изрично е посочено, че агенцията участва в дейността на разузнавателните общности на НАТО и ЕС. Предлага се да бъде въведена нова фигура за българското разузнаване – инспекторът. Предлага се той да бъде на пряко подчинение на председателя, но да се назначава от министър-председателя и да има възможност да докладва на него в случай на разпореждане от председателя конкретна проверка да бъде спряна или да не бъде започната. Цялостната дейност по извършване на проверките ще бъде регламентирана с акт на Министерския съвет. В Проекта на закон се предлага да бъдат въведени някои ограничения при работа с личните данни предвид особеностите на разузнавателната дейност в интерес на националната сигурност. Предложени са и някои ограничения, които касаят прилагането на разпоредбите за финансов контрол само по отношение на особените разходи, свързани с провеждането на дейности за изпълнение на основните задачи на агенцията чрез подготовка и провеждане на специфични за разузнаването дейности. Регламентирани са общите правила за взаимодействие с органи и ведомства, при които да не се позволи разкриване на интереса на агенцията. В Проекта на закон цялостно е регламентиран статутът на служителите, изискванията за постъпване на служба, за изпълнението й, за възнагражденията, осигуряването и дисциплинарната отговорност на служителите. Регламентирани са отчетността и контролът. Посочени са ограничения по отношение на информацията, която може да бъде предоставяна при осъществяване на парламентарния контрол, от който са изключени данни относно организацията, средствата и способите при изпълнение на специалните задачи, осъществени чрез оперативно-разузнавателна дейност, и за служители и лица, които сътрудничат на агенцията. В Преходните и заключителните разпоредби са предвидени разпоредби, гарантиращи приемствеността между Националната разузнавателна служба и Държавна агенция „Разузнаване” във вътрешен план и по отношение на мястото на институцията в други закони. Финансовите и други средства за изпълнението на закона ще се осигуряват от бюджета на Държавна агенция „Разузнаване” и от бюджетите на другите държавни органи, на които се възлагат отговорности. Предлаганият законопроект обхваща дейности от изключителна национална компетентност и не засяга правото на Европейския съюз. В хода на дискусията народните представители приветстваха внасянето на законопроекта, но бяха поставени въпроси и беше обърнато внимание на предвидения различен статут на служителите – служители по специалния закон и по Закона за държавния служител и смесването им в едни и същи текстове. Акцентира се, че в законопроекта не са предвидени разпоредби, които да регламентират административнонаказателната отговорност и диференциацията на нарушенията. Посочи се, че в разпоредбите, уреждащи имуществената отговорност на служителите трябва да бъде отчетена спецификата на тяхната дейност, както и че в много от случаите действат при условията на неизбежна отбрана. След проведената дискусия и обсъждане, с 12 гласа „за”, без „против” и 6 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване”,

Благодаря, госпожо председател. „На 19 декември 2012 г. Комисията по външна политика и отбрана, съвместно с Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Съгласно представените от вносителя мотиви, в законопроекта е регламентирана разузнавателната дейност в Република България с изключение на военноразузнавателната, която правителството предлага да бъде регламентирана със Закона за военното разузнаване. Определено е институционалното място на Държавна агенция „Разузнаване” в системата на изпълнителната власт чрез нейното непосредствено подчиняване на Министерския съвет. Агенцията е определена като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. В началото на законопроекта е дадено определение на понятието „разузнавателна информация” и са изброени сферите на дейност на агенцията, в които тя събира такава информация и осъществява разузнавателни операции. В допълнителната разпоредба са дефинирани и други понятия, които са от значение за прилагането на закона. Изрично е посочено, че на Държавна агенция „Разузнаване” не се поставят задачи от вътрешнополитически характер. Регламентирани са функциите и дейностите, които агенцията осъществява за изпълнение на поставените й задачи. Посочени са основните методи и средства, които агенцията прилага и използва за изпълнение на дейностите, като е отчетено прилагането им на територията на страната ни и извън нея. Регламентирано е сътрудничеството с разузнавателни органи на други държави и структури в НАТО и ЕС. В отделна глава са регламентирани отчетността и контролът. Посочени са ограничения по отношение на информацията, която може да бъде предоставяна при осъществяване на парламентарния контрол, от който са изключени данни относно организацията, средствата и способите при изпълнение на специалните задачи, осъществени чрез оперативно-разузнавателна дейност, и за служители и лица, които сътрудничат на агенцията. Ограниченията са в съответствие с принципа „необходимост да се знае“, който е регламентиран в чл. 3 от Закона за защита на класифицираната информация. Според вносителя, в този смисъл в законопроекта не се предлагат необосновани ограничения върху парламентарния контрол. По същество ограниченията не са върху контрола, а върху разпространяването на информация при неговото осъществяване.

Вносителят предлага законът да влезе в сила от 1 април 2013 г. с оглед осигуряване на достатъчно продължителен „период на узнаване” за гражданите, държавните институции и служителите в специалните служби. Участвалите в обсъждането изказаха бележки и препоръки за изменение на текстове, свързани с осъществяването на контролните функции в агенцията, парламентарния и гражданския контрол, достъпа до информация, реда за поставяне на задачи от страна на Президента, реда за предоставяне на разузнавателна информация на държавни органи и длъжностни лица, статута на служителите на агенцията. След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което с 14 гласа „за“ и 4 гласа „въздържали се“ Комисията по външна политика и отбрана прие следното становище:

Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Аз ще бъда много кратък, тъй като този законопроект, може би заедно със Законопроекта за военното разузнаване, според преобладаващото мнение, което се оформи на няколкото обществени дискусии преди внасянето му в Министерския съвет, а и след обсъждането в парламентарните комисии, изглежда е най-добре подготвен и срещна най-малко критики. Затова искам да изтъкна най-голямото достойнство на този законопроект във външното разузнаване, което ще функционира под името Държавна агенция „Разузнаване” – настъпва така наречената „девоенизация”. Това е изключително важно, много принципно положение, защото сегашното положение, при което уж цивилното външно разузнаване изцяло е изградено на военен принцип, е абсолютно неприемливо и по-скоро някакъв остатък от миналото, рецидив от миналото.

защото не е необходимо, даже е нелогично, в противоречие с ред принципни положения, включително и външното разузнаване да бъде част от Въоръжените сили на Разбира се, това е съпроводено с даването на достатъчно добри гаранции, все пак доброто кариерно развитие на работещите в цивилното външно разузнаване да бъде съхранено. Аз мисля, че този законопроект го е направил. Разбира се, могат да се поставят и редица въпроси. Те се откроиха по време на предварителните обществени обсъждания, както и на обсъжданията в трите парламентарни комисии. комисии. Сигурен съм, че по тях може да се намери разбирателство, особено между първо и второ четене. Някои от тях са дали да се поставя задължителното изискване спрямо ръководителя и заместник-ръководителя на Държавна агенция „Разузнаване” да имат непременно 10-годишен професионален стаж в службите за сигурност или да се остави възможност все пак и цивилно лице, в смисъл без такъв професионален стаж, да може да оглави тази служба.

по отношение на това, че все пак не бива да се дерогират базови закони, функциониращи няколко години, може би десетилетия, в България, като Закона за защита на класифицираната информация, Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни, разбира се, отново съобразено с дейността на Държавна агенция „Разузнаване”. Разбира се, има много неща, които трябва да се усъвършенстват. Това пролича особено по време на обсъждането в Комисията по правни въпроси по отношение на така наречената имуществена отговорност в края на законопроекта. Благодаря. Благодаря. Откривам дискусията. За изказване – господин Лаков.

установяваме, че въпреки предложенията във внесения Законопроект за Държавна агенция „Разузнаване” цялата власт наистина отива изцяло обаче в ръцете на министър-председателя. Така че съществува една опасност Законът за Държавна агенция „Разузнаване” да се превърне в данаев дар, който да изяде главата на министър-председателя. Основното ни възражение е по отношение на контрола на агенцията. То се състои според нас в една недомислица, планирана в този законопроект. Тя е, че началникът на разузнаването назначава той назначава, един, само един инспектор, който осъществява контролните функции и този инспектор се отчита на министър-председателя. Това е недомислица, защото по този начин инспекторът се поставя в зависимост, а самият факт, че той е само един означава, че може да му бъде повлияно по различни начини, така че контролът да не е ефективен и службата да бъде използвана за политически цели – за вадене на компромати, за неща, с които сме се сблъсквали през 20-те години, когато се работеше без закон. Изключително тревожно е това, заместник-министър Вучков каза, че се ограничават правата в законите за достъп до информация, а също така и в Закона за защита на личните данни, който позволява безконтролно злоупотребяване със събраната информация. Още по-неприятното е, че няма срокове за унищожаване на събраните лични данни – нещо, което го имаше в предишните закони, които разглеждахме. Това ни притеснява, защото отново дава възможност за спекулации и за използването им не по предназначение.

Сега идват по-интересните моменти, които донякъде са комични и напомнят за шпионските филми с бради, мустаци, фалшиви очила и вестниците с дупка. В закона е записано и предизвиква наистина смях, че служителите на Държавната агенция за разузнаването се лекуват в болница „Лозенец”. Това обезсмисля всякакви опити от близкото близкото минало за „оня списък” и за разнасяне на списъци. Достатъчно е един турски шпионин да застане с фотоапарат, с телефонче на входа на Правителствена болница, за да заснеме целия персонал, който отива на профилактичен преглед. По-смешно е друго, че шефът на службата може да обявява празници извън Кодекса на труда. Извинявайте, тази служба е много велика, но те могат да обявят безкраен празник за служителите си и да продължават да да се занимават с националната сигурност, въпреки че са в безкраен празник. Не могат да се нарушават действащи закони, какъвто е Кодексът на труда и един ръководител на държавна агенция да обявява самостоятелно празници. Това е в рамките на шегата, но това са текстове, записани в законите пред Вас.

има право на платен отпуск, аз изчислявах – до 52 работни дни. Това означава, че повече от два месеца и половина, близо три, служителите няма да са на работа, защото трябва да ползват отпуската си. Пари да им бъде изплатен няма, няма и такава възможност. Излиза, че щатът изкуствено би би трябвало да се раздуе с една трета, само заради изискването за тези 52 регламентирани дни на законен отпуск.Това също трябва да се преосмисли по отношение и на другите служби. Твърде бедна държава сме, за да си позволим 3-месечен отпуск за служители както в цивилното, така и във военното разузнаване, така и в службата за охрана. Това искам да кажа като бележки по закона. Иначе е хубаво, че го има, но наистина трябва да се работи много, за да стане готов за второ четене. Благодаря Ви за вниманието.

Няма Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване на

Постъпили са три доклада – на водещата Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, на Комисията по външна политика и отбрана и на Комисията по правни въпроси.

На 19 декември 2012 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред съвместно с Комисията по външна политика и отбрана обсъди Законопроект за Националната № 202-01-78, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г. На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи, на Държавната агенция „Национална сигурност”, на Националната разузнавателна служба, на Националната служба за охрана и на Служба „Военна информация”. Законопроектът беше представен от началника на Националната служба за охрана ген. Тодор Коджейков, който подчерта институционалното място на службата като специализирана, военизирана държавна служба към президента на Република България и обърна внимание на промените, предизвикани от проведената широка обществена дискусия по законопроекта. В съответствие с мотивите към законопроекта той регламентира правомощията и дейността на Националната служба за охрана, правното положение на служителите й, взаимодействието с други държавни органи и организации, отчетността и контрола върху службата. Участие в разискванията взеха народните представители Венцислав Лаков, Павел Димитров и Спас Панчев. В становището си народният представител Венцислав Лаков заяви, че критиките, изказани преди внасянето на законопроекта в Народното събрание, не са взети предвид.

Народният представител Павел Димитров изрази подкрепа за законопроекта, който определи като добър. От своя страна народният представител Спас Панчев подчерта, че законът има много достойнства, но е необходимо да бъде усъвършенстван в няколко посоки. Той обърна внимание на съотношението между обсъждания законопроект и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. В Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред постъпи становище по законопроекта

В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 14 гласа „за”, без гласове „против” и с 6 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание

На 19 декември 2012 г. Комисията по външна политика и отбрана, съвместно с Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Съгласно представените от вносителя мотиви, със законопроекта се преодолява съществувалата повече от 20 години празнота в законовата уредба на дейността по осъществяване на охранителна дейност в интерес на националната сигурност на Република България. Регламентирани са правомощията, принципите и дейността на Националната служба за охрана, статутът на нейните служители, взаимодействието с други държавни органи и организации, отчетността и контролът върху службата. Предвижда се да се запази военният статут на служителите като основание за това е особеният характер на дейностите, свързан с изпълнение на държавната служба. Регламентирано е предоставянето на информация на други държавни органи, организации и лица. Уредено е правото на НСО да изисква и задължението на органи и организации да й предоставят информация, необходима за осъществяване на законовите й функции. Определен е редът за оценка на застрашеността на лица и обекти, съответно – за повишаване на мерките за охрана. Регламентирана е възможността да бъде осъществявана охрана на задгранични представителства на Република България, като списъкът се определя от Министерския съвет. Посочени са правомощията на офицерите и сержантите от Националната като е отчетена близостта на редица дейности до дейностите, свързани с осигуряването на обществения ред. Изрично е посочено, че офицерите и сержантите от НСО нямат полицейски правомощия. Законопроектът урежда обществени отношения от изключителна национална компетентност и не засяга правото на Европейския съюз. Неговото приемане ще бъде в пълно съответствие с практиката на страните членки, а и на Съюза като цяло, за ясно регламентиране на дейностите и компетенциите в сферата на националната сигурност. Вносителят предлага законът да влезе в сила от 1 април 2013 г. с оглед осигуряване на достатъчно продължителен „период на узнаване” за гражданите, държавните институции и служителите в специалните служби. По време на провелото се обсъждане се изказаха няколко конкретни предложения по текстове от закона – относно промени

в резултат на което с десет гласа „за” и осем гласа „въздържали се” Комисията по външна политика и отбрана прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване внесения от Министерския съвет Законопроект за Националната служба за охрана.”

На свое заседание, проведено на 23 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди посочения по-горе законопроект. На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната. Законопроектът беше представен от името на вносителите от господин Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи. Проектът на Закон за Националната служба за охрана се внася за разглеждане и приемане от Народното събрание в съответствие с програмата на Правителството на европейското развитие на България, като с него се преодолява съществувалата повече от 20 години празнота в законовата уредба в тази насока.

Предвижда се началникът на Националната служба за охрана да осъществява непосредственото и цялостно ръководство на службата. Подробно се регламентират функциите и дейностите на Националната служба за охрана. Посочени са дейностите, които съставляват охраната. Изброени са длъжностните лица, които имат право на охрана, като в законопроекта са регламентирани условията, при които в мирно време може да бъде предоставяна охрана и специализиран транспорт на длъжностни лица. Посочени са основните методи и средства, които НСО прилага. Подробно са изброени правомощията на офицерите и сержантите от Националната служба за охрана. Уреден е финансовият въпрос и другите финансови средства за изпълнението на закона. В дискусията народният представител Четин Казак изрази одобрение към текстовете, с които се регламентира статутът, функциите и правомощията на Националната служба за охрана, но отбеляза, че законопроектът се нуждае от прецизиране между първо и второ гласуване и ще гласува „въздържал се”. Народният представител Емил Радев акцентира, че в разпоредбите, уреждащи имуществената отговорност на служителите, са разписани правила и правни категории, които представляват изключение изключение от общата гражданска отговорност и е необходимо те да бъдат уеднаквени с действащото гражданско законодателство. Народният представител Димитър Лазаров посочи, че при уреждането на отговорността на служителите трябва да бъде отчетена спецификата на тяхната дейност След проведената дискусия и обсъждане, с 10 гласа „за”, без „против” и 8 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за Националната служба за охрана, № 202-01-78, внесен от Министерския съвет на 27 ноември Благодаря. От името на вносителя – господин Вучков, заповядайте.

доста по-различен от другите три, които вървят в пакет, просто защото регламентира правомощията на една предимно охранителна служба, особено за разлика от другите два, които регламентират правомощията на разузнавателни служби. Тоест, става дума за охранителна служба, макар и със строга специфика, в която има и доста малък, разбира се, оперативно-разузнавателен елемент, без който очевидно и тази сериозна охранителна дейност не може да се осъществява. Законопроектът е изключително нужен, защото, доколкото ми е известно, в момента Националната служба за охрана функционира въз основа на едно Постановление на Министерския съвет от февруари 1992 г., което е абсолютно ненормално

консултативните съвети при президента господин Плевнелиев, като специализирана военизирана държавна служба към Президента на Република България.

защото това ще бъде базата оттук насетне да се прецени дали те са достатъчни, или не, за да могат офицерите и сержантите от НСО да осъществяват своята охранителна дейност на определени лица и обекти. Ще ги прочета изрично, защото когато се провеждаха обществените обсъждания, особено преди това – когато законопроектите бяха качени на сайтовете на съответните ведомства, се надигна вълна от критики срещу едва ли не твърде многото правомощия, даже погрешно наричани „полицейски”, които се предоставят на Националната служба за охрана. Изглежда през последните дни ще трябва да направим извод, че някои от правомощията може би трябва да се повишат.

правомощията, които са разписани в законопроекта, са добра основа да се мисли дали трябва да се допълват, или някои от тях да се орязват. Ще ги прочета пред Вас, защото това е един от най-важните текстове в законопроекта. Тези правомощия казват какво е въоръжението, образно казано, на офицерите и сержантите от НСО, за да охраняват лицата, за които носят отговорност. Те могат да дават разпореждания, да се легитимират, да изискват информация, имат право на проверка на опасни предмети и лица, на използване на технически средства или системи, използване на лични предпазни и защитни средства, използване на физическа сила, помощни средства, специална техника и похвати, обръщам внимание на това правомощие, включително и белезници. Това е изрично разписано в законопроекта, който беше разработен още преди няколко месеца. Нещо, което въз основа на подзаконов акт не бива да им се предоставя. Ако е такова положението сега, значи това не е редно. Използване на оръжие в много определени случаи – също съобразно стандарт, абсолютна необходимост, който се изисква от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Задържане на лице при много определени условия – обръщам внимание, съпроводено с медицински преглед и предаване на полицейски органи с протокол. Искам специално да обърна внимание, уважаеми народни представители, че не става дума за класическото полицейско правомощие по Закона за МВР, при което полицейските органи имат правомощието да задържат граждани до 24 часа при определени хипотези. Тук става дума по-скоро за залавяне на нарушител нещо, което, мисля, че всички ще се съгласим, е необходимо да имат като правомощие офицерите и сержантите от НСО – и след медицински преглед да го предадат на полицейски органи с протокол. с протокол. Вероятно по отношение на законопроекта можем да чуем и много критични бележки. Те не бяха спестени. Първоначалният вариант, който беше разработен и поставен на сайтовете, беше основно преработен след обществените дискусии – голяма част от разпоредбите бяха усъвършенствани, а някои отпаднаха. В Правната комисия, разбира се, срещнахме много критики по отношение недоброто качество на административнонаказателните разпоредби, което със сигурност трябва да се промени. Благодаря. Благодаря. Откривам дискусията. Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Казак.

преди събитията, които се случиха на 19 януари – опитът за покушение срещу лидера на Движението за права и свободи, не отнема по никакъв начин, напротив, прави още по-актуални бележките, препоръките, коментарите, които бихме могли да изложим във връзка с него, поради простия факт, че именно след неговото приемане този този закон ще урежда статута, правомощията, функциите, правата и задълженията на служителите на Националната служба за охрана. Затова не можем да не направим връзката между тези две обстоятелства.

в страната, така наречените „специални служби”, каквато е Националната служба за охрана, след 23 години най-после се сдобива с нормативен акт на законово ниво. Досега никой не знаеше, реално никой не беше запознат със съдържанието на нормите, на инструкциите и така нататък, въз основа на които действа службата. тази причина през всичките тези години имаше най-различни спекулации за това какво има право НСО да прави, какво няма право, защо така е действала, защо не е действала. Крайно време беше поне основните правила, основните норми, на които да се подчинява тя, да бъдат публични и да е ясно какъв е статутът, какви са правата и задълженията, какви са правомощията и така нататък. Този законопроект, Този законопроект, първата ни забележка, до голяма степен е заимствал от досега действащите норми.

Най-важната задача – да гарантира ефективността на нейната дейност и работата й в синхрон с останалите служби, най-вече с органите на работи. Точно липсата на подобен синхрон, липсата на ясно разписани правила, най-вече по отношение на правата и задълженията,

на водещи служители на службата, които след това са правили доста впечатляващи разкрития и признания пред медиите. Затова е крайно наложително сега да се използва шансът – обсъждането и приемането на този първи устройствен Закон за за да се гарантира в максимална степен, че подобни случаи, подобни скандали и подобни спорове ще бъдат ограничени до минимум. Ясно е, че колкото по-голяма непрозрачност, колкото по-голяма липса на публична отчетност, политическа отчетност ако щете, витае около една държавна институция, пък била тя и специална служба, толкова по-голям е рискът от такива скандали, нарушения на закона, от нарушения на основните човешки права и така нататък. Аз се Аз се присъединих към апела на колегата Ципов в комисията, че е необходимо между първо и второ четене, ако ще се създаде работна група,

този закон, да внесе необходимите корекции и да го направи годен за ефективно действие. Ние специално имаме виждането, че трябва да се помисли, като извлечем поуките от неуспелия атентат на 19 януари,

дефинира ясно като задължение на тази служба например охраната на национални и партийни форуми на парламентарно представени политически сили, за да се избегнат в бъдеще подобни прехвърляния на отговорност, допуснати слабости – ама то нямало инструкция, ама те не трябвало това да охраняват, те само персоналната охрана. След като знаем много добре, че охраната охраната и гарантирането на сигурността на едно публично мероприятие е комплексна задача, комплексен процес, не можем да си разпределяме вътре в него парцели, всеки да действа само в неговия си парцел и да не се интересува дали другият си е свършил добре работата. Някой трябва да носи цялата отговорност. В този случай цялата отговорност, когато се касае за национален форум на парламентарно представена политическа сила, когато присъстват редица високопоставени политически длъжностни лица, държавници, трябва да бъде на Националната служба за охрана. Никакви аргументи от бюджетен характер не могат да бъдат изтъквани като аргумент против едно такова предложение. На второ място, за мен е наложително да бъде упражняван ефективен политически, парламентарен контрол от специализираната подкомисия, за да стане ясно дали ефективно се изразходват средствата, да се извършват периодично и финансови одити, за да се види защо, от една страна, ние сме свидетели на едно доста свободно разходване на финансовите средства от бюджета на службата за бензин, за гориво за хеликоптери, за други цели, за закупуване периодично на нови автомобили, а, от друга страна, службата нямала пари да купи белезници за служителите си или да ги снабди с по-ефикасни, по-модерни оръжия. това са въпроси, на които този парламентарен контрол, този обществен контрол трябва да потърси отговори, както и за финансовата отчетност на службата. И не на последно място по важност за нас – крайно време е, и то не само за този закон, а по отношение на всички тези служби, трябва да се помисли и трябва да се създадат механизми за пълна прозрачност и отчетност по отношение на набирането на кадрите в тези служби и да се гарантира равният достъп на всички български граждани до тях. Ние трябва да знаем на каква база, на какви критерии трябва да отговарят тези, които кандидатстват, тези, които постъпват в тези служби, за да няма съмнения, че там достъпът е ограничен, че се прави дискриминация на етническа, религиозна основа, за да е ясно, че тези служби наистина са национални и в тях може да работи всеки български гражданин, който отговаря на тези обективни критерии. Ето това е също едно предизвикателство, една задача пред контрола – обществен, политически, парламентарен, който трябва да бъде осъществяван, включително върху Националната служба за охрана. Благодаря. Първа реплика – господин Шопов. (Оживление.) През цялото време, когато те слушах, знаех, че ще стигнеш до това – последното, последните две-три изречения. И се подготвих за реплика, защото знаех, че всъщност цялото ти изказване е, за да стигнеш до тези няколко думи за етнически подбор, нетолерантност или нещо подобно. Въпросът беше как ще го изречеш.

от закона, ще го подкрепим – няма да го подкрепим, в рамките на съвсем естественото, на нормалното, за да се стигне до този стар мерак на ДПС. То и без туй в България наистина има служби, които работят, но те са турските специални служби най-вече, а българските са докарани до плачевно състояние, и българската национална сигурност е разграден двор,

интерес. Престанете! И оттук искам да предупредя всички в залата и всички българи: ако това са в момента намеци, отвреме-навреме изричани внимателно, изричани под сурдинка, изричани все пак елегантно, както го направи Казак, това ще става все по-нагло, ще става все по-отчетливо, ще става все по-радикално, ако не бъде даден отпор на тези мераци, на тези попълзновения! Внимателно, колеги! И не се огъвайте!

Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, първо аз апелирам към Вас все пак да следите за спазването на коректния, възпитан тон от тази трибуна. Ако с колегата Шопов можем да си говорим на „ти” в кулоарите, то от тази трибуна всички си дължим взаимно уважение и трябва да се обръщаме на „Вие”. И не защото някой се бои от някого. Ни най-малко, а защото претендираме, че сме възпитани представители на българската нация. Аз не искам да слизам на нивото, на което ни свали господин Шопов с неговите аргументи. Те са до болка познати. Това е единствената ниша, в която „Атака” продължава да мърда, да помръдва отвреме-навреме публично, за да покаже, че я има. Аз искам само да се обърна към всички трезво мислещи колеги народни представители: уважаеми уважаеми колеги, колкото по-бързо ние оставим в миналото тези рудименти на тоталитарното мислене и противопоставяне вътре в българската нация, толкова по-бързо ще излезем и от кризата – и материалната, и духовната, в която сме изпаднали, толкова по-бързо България ще стане истинска модерна европейска държава. Колкото по-дълго продължаваме да надаваме ухо и понякога да ръкопляскаме на словесните словоблудства на някои националистически представители на политическия спектър, толкова по-късно това ще се случи. Благодаря. Други желаещи за изказване? Господин Лаков.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Може би на закона, който трябва да приемем сега, би трябвало да му се промени заглавието и той да се нарича „Закон за таксиметровата служба към Президента на Република България”.

По смисъла на предлагания закон Националната служба за охрана трябва да обслужва Администрацията на президента, а сега е добавено „по утвърден от него списък”. Това означава, че с право на специален режим ще се вози всяка секретарка, чистачка, стенографка, съветничка, въобще многобройната Президентска администрация ще ползва специален режим на движение, ще ползва бурканите и хората ще бягат ужасени, защото чистачката отива на работа. Това не е променено и не е пипнато в предлагания законопроект, но основното е друго – основното е, че на службата се разпределят като задачи, като задължения твърде голям спектър от лица. Защо например, питам Ви, трябва да се охраняват и да се обслужват с автомобили със специален режим на движение членовете на Конституционния съд? С какво те са по-застрашени от обикновените български депутати?

кмета на София – госпожа Фандъкова, а в същото време от функциите й отпада обслужването на българския патриарх, който и да бъде избран? Затова настояваме да се впише като една от задачите, че се грижи и за българския патриарх, защото България е православна държава. Така отговарям на аргумента, че трябва да вози и мюфтията. Не, не трябва да вози мюфтията, само патриарха трябва да обслужва и да охранява. Това е един друг аспект от работата на службата. Трябва да се ограничат тези транспортни функции и по отношение на президента, и по отношение на Конституционния съд, а също и на депутати. Друго, което притеснява в закона, въпреки станалото в събота, е, че се разрешават прекалено големи права на държавните охранители, които и без това и без това превишават правата си. Доказателство са ставащите катастрофи – онзи ден имаше поредната катастрофа с кола на НСО. Наистина самозабравили се, карат като луди и хората основателно се възмущават от подобно отношение към останалите участници в движението. Но в чл. 35 на предлагания законопроект нещата стигат още по-далеч предлага се да се разреши използване на оръжие за спиране на транспортно средство чрез неговото повреждане. Това означава всеки, който не е чул, не е видял бурканите, светлините, да бъде застрелван, буквално да му пукат гумите и да бъде изтикван в канавката. Това нещо абсолютно по никакъв начин после не може да се установи и обикновено всички разследвания доказват, че шофьорите от НСО са били в правата си. Такива случаи имаше, спомняте си, с военния министър Аню Ангелов, и с Бойко Борисов имаше подобен инцидент, но в общи линии ние сме против това увеличаване на правомощията по отношение на специалния режим на движение и употребата на оръжие при при тези действия. Не е ясно – хубаво, задържане на лице. Добре е да се разреши задържането на лице, но за колко време? Това не се фиксира в закона. Те могат да го задържат, при положение че няма срок, до предаването на полицията. Ясно е, че полицията може да дойде, когато си иска. Също така предизвиква друго голямо притеснение у нас възможността за употреба на помощни средства, за което се апелира сега, след случката в НДК. Според предлагания закон, уважаеми колеги, гардовете на НСО могат да употребяват помощни средства – физическа сила и оръжие, дори срещу бременни жени и непълнолетни. Това им се разрешава в случаите на масови безредици, а е много трудно да се разграничи кога става дума за масова, кога не е масова, каква е безредицата. Законът мълчи по тези въпроси, така че той наистина се нуждае от много сериозно доработване, за да бъде закон в в полза на хората, а не във вреда на всички граждани за сметка на шепа управляващи. Надявам се при второто четене тези бележки да бъдат отчетени. Благодаря Ви за вниманието.

но сами разбирате, всички много добре знаете, че каквото и да запишем в текста, ако няма ефективни механизми за контрол върху упражняването на тези права и задължения, всичко остава на книга. Затова по-важното е – освен това, което ще запишем в закона, да се гарантира ефективен външен контрол върху тази служба. Външен контрол! При всеки инцидент, при всяка катастрофа, в която са замесени коли на НСО, при всеки друг случай, освен вътрешната проверка, която се прави вътре, в службата, както досега, и която винаги намира някой виновник на по-ниските етажи, трябва да има външен контрол, външно разследване от някакъв външен орган, който да направи цялостна проверка, цялостен анализ на инцидента, на проблема, и да може да вземе мерки до най-високото ниво в тази служба. Ако трябва, да потърси отговорност, ако наистина такава се полага да бъде потърсена. Ето, това е единственият начин да се гарантира, че правата, които са записани за служителите – за задържане, за употреба на сила и така нататък, ще бъдат употребявани по един законосъобразен, рационален начин и няма да се злоупотребява с тези специални правомощия на службата. Външният контрол, ефективен външен контрол! Благодаря. Няма. За дуплика – господин Лаков.

Ще илюстрирам този проблем с опита си да науча – последните три години задавам един и същи въпрос на службата: колко струва охраната на господин Доган; колко струва охраната на сарая годишно? Не ми казват, това било мега държавна тайна, хипер държавна тайна. След станалото излязоха данни от наш колега, че охраната била между два милиона и половина и три милиона лева годишно на сарая и на самия господин Доган. Смея да твърдя, че това е занижена цифра, защото само бронираният автомобил, който се използва за неговото придвижване, харчи 56 литра бензин на 100 километра. Направете си сметката! Направете си сметката колко струва трисменната 24-часова охрана на сарая, колко пари плаща данъкоплатецът?! За да не се затруднявате в правенето на сметки, ще Ви кажа: дори да приемем, че сумата е два милиона и половина годишно, точно толкова са и парите, които държавата дължи за заплати на работниците от ВМЗ – Сопот. Два милиона и половина имат да получават тези хора от Сопот. Същите два милиона и половина се дават за охраната на господин Ахмед Доган.

Няма. В такъв случай закривам дискусията и преминаваме към гласуване. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.

Гласуваме на първо четене Законопроект за Националната служба за охрана, № 202-01-78, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г. Гласували

Гласували 117 народни представители: за 83, против 3, въздържали се 31. Законопроектът е приет. Процедура. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение съгласно Правилника за организацията и дейността на Четиридесет и първото Народно събрание за удължаване срока за предложения между първо и второ четене

предложение. Гласували 110 народни представители: за 97, против 1, въздържали се 12. Предложението е прието. Уважаеми колеги, съгласно приетата от нас програма за тази седмица следва да продължим с второто четене на Законопроекта за предучилищното и училищното образование. Точката за публичните финанси беше точка първа, но вчера не сме гласували тя да стане точка трета. Това е по процедурата. Ние гласувахме точка първа и точка втора от днешното заседание да бъдат двата законопроекта, които приехме. Преди това бяхме гласували, че точка първа е Законът за публичните финанси. Ако искате, направете официално предложение за промяна в дневния ред. Иначе трябва да продължим със Закона за предучилищното и училищното образование.

Това, че министърът е тука, е чудесно. Той ще отговаря и на парламентарни въпроси. Вие в сряда сте гласували дневен ред. По този дневен ред сте преценили, че точка първа в четвъртък (това е общо гласуване на пленарната зала) ще бъде второто четене на Законопроекта за публичните финанси. Аз продължавам да твърдя, че Законът за предучилищното че Законът за предучилищното и училищното образование е сериозна работа и идеята да го мачкаме във всеки луфт, който остане – за по двадесет минути, е несериозно отношение към този законопроект. законопроект. Много Ви моля, след като сте преценили, че това е дневният ред, че той трябва така да бъде подреден, че такива са ангажиментите на парламентарната зала за петък, бъдете любезни, спазете гласуваното от Вас решение и дайте възможност през следващата седмица при нормално подреден дневен ред да бъде обсъждан един сериозен закон. Благодаря. да продължим със Закона за предучилищното и училищното образование.

По него са започнали разисквания, които не са приключили. Сега сме в режим на разисквания на чл. 10.

Инициативният родителски комитет, създаден преди пет години, настоява да се въведе прозрачност в парите за образование и да се прилага принципът „парите след ученика”. По този повод Ирина Абаджиева от Инициативния комитет комитет през всичките тези години се е срещала с представители на различни политически сили. Тя твърди, че законът се нарушава. След всички обсъждания тази мярка се въвежда и след Решение на Комисията за защита от дискриминация, в която се препоръчва министърът на образованието, младежта и науката да предложи промени в нормативната уредба с цел равното третиране на учениците в държавните, общинските и частните училища при и по повод упражняване на правото им на образование, включително по отношение финансовото обезпечаване на дейностите, съпътстващи упражняването на това право. Съгласно Конституцията на Република България училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително. В същото време в закона е установено правото на избор на училище и вид обучение, което за малолетните ученици се упражнява от родителите. Родителите са пълноправни данъкоплатци. Когато обаче семейството плаща такси на частни училища, то е поставено в неблагоприятно положение, защото държавата не подпомага обучението в тях. Родителите обаче плащат данъци, а държавата пак по закон заделя за абсолютно всички деца определена сума на година за издръжката им в просветната система, която към настоящия момент не се превежда за онези, които избират частно обучение. Бюджетният разход за тази дейност е за обучение на детето, а не за издръжка на съществуването на училище. Носител на финансирането са децата, а не институциите. Ако ги няма частните училища, държавата така или иначе би финансирала обучението на деца, които сега се обучават в тях. Още една много важна причина да гласуваме по тази точка и по този законопроект – от държавния бюджет ще се финансира основна и задължителна дейност. Обучението на учениците по учебен план това включва основно разходите за възнаграждение и осигуровки на учителите. Осигуряването на разходите за тази услуга ще отвори достъпа до тези училища. Предвижда се размерът на стандарта да бъде съпоставим с този в общинските училища, който е 1200 лева. Конкретната стойност на стандартите и разходите се покриват и се определят ежегодно с решение на Министерския съвет. Частните училища няма да могат да събират такси за разходи, които бюджетът обезпечава. Това няма да е само обещание от тяхна страна, а ще бъде законова постановка. В този смисъл намалението на таксите е заложено в законопроекта, а не е жест или промоция от страна на тези училища, които са частни. Благодаря.

Уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, аз имам е облекчено с оглед на това, че колегата подходи чисто финансово по този въпрос, тъй като спекулациите и противопоставянията за финансиране на частните училища в Република България най-вече следват тази теза. Аз ще бъда не толкова пунктуална, но ще се опра на членове от текстове в Конституцията и закона, който понастоящем действа, за да бъда аргументирана, и на едно изключително решение на Комисията за защита от дискриминация, която със свое Решение № 234 от 18 ноември 2008 г. постановява следното решение, което е вписано, и съгласно чл. 9 от Закона за народната просвета всеки гражданин осъществява правото си на образование в избрано от него училище и вид обучение. Училищата в България, както всички знаете, са държавни, общински и частни и са равнопоставени. Съгласно разпоредбата на сега действащия закон – чл. 4, ал. 2 изрично посочва, че не се допускат ограничения или привилегии относно раса, народност, пол, етнически, социален произход, вероизповедание, обществено положение. Всичко останало пряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация. Той е и основно конституционно право и задължение. Този начин на финансиране на частните училища в България разширява достъпа до образование, повишава конкуренцията между образователните институции, води до по-качествено образование, гарантира най-важното – изпълнението на държавната политика в сферата на образованието. Ангажиментът на държавата се отнася за всички видове училища. Съгласно чл. 53, ал. 6 от Конституцията на текстът прогласява задължение на държавата да насърчава образованието като създава и финансира училища, подпомага способни и талантливи ученици. В този смисъл законът отразява схващането, че за държавата децата и учениците не са частни и държавни. В момента, и с това приключвам,

да ползва всички възможности, всички образователни форми, които държавата позволява. С оглед на това нека да не правим дискриминационни процедури. Колегата Стоилов обясни как ще бъдат насочени тези средства и че те не значат издръжка, а значат, че детето, което се обучава, има право на това.

на всички деца в България и на техните родители, затова аз ще гласувам „за” тази промяна в закона. Благодаря.

Уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, аз имам малко по-различно разбиране по този въпрос. Това, че по Конституция всеки български гражданин има право на образование и така нататък, не значи че трябва да се тълкува, че автоматично трябва да имат право на това, което се предлага в частните училища, да се заплаща от бюджета на държавата. Вижте, в България винаги е имало частни училища. Ето, моята майка, светла й памет, е завършила френския колеж „Сен Жозеф”, където дядо ми и баба ми са плащали много сериозни такси, за да се обучава тя там. Имало е и Американски колеж, и какво ли, и сега ги има. Винаги е имало тази възможност за родители, които имат финансови и други

което се визира Свободният бургаски университет по този повод, което фактически е, че заплащането на такси за частни училища и университети не е дискриминация. Категорично такъв текст има с решение на Софийския административен съд. Така че не трябва да прекрачваме границата с аргументи, които очевидно от правна гледна точка са несъстоятелни. Мисля си, че както допуснахме и в здравеопазването – то както е тръгнало, няма да остане нито общинско, нито държавно, нито образование, нито болници и накрая ще се чудим защо хората ще мрат като мухи. Защото на практика фактически затова се създадоха тези здравноосигурителни допълнителни фондове и така нататък – тоест хора, които имат възможност, да се самоосигуряват и оттам нататък има начини и фондове, които да плащат и образованието в частните училища, а не всичкото да легне на гърба на българския данъкоплатец и после се чудим защо не стигали парите? Ами няма да стигат нито за образование, нито за здравеопазване, ако продължаваме по този път. Аз лично имам много големи резерви и си мисля, че

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин министър, колеги! Колега Дукова, тъй като вече имах възможност да кажа своята позиция в пленарната зала, няма да я повтарям. Държа да кажа обаче, че по никакъв начин досегашната дискусия, убедена съм, и в последващата, никой не е спорил нито в съществуването и подкрепата за частните училища, нито възможността нея да я има, нито по някакъв начин някой е оспорил свободния избор на родителите да изберат училище, което според тях отговаря на нуждите на детето им, каквито те си ги представят. Въпросът е каква политика приемаме ние и по какъв начин даваме възможност на всички български лица да бъдат достойно представени в образователната система? По повод на Ваш аргумент, искам да Ви попитам: попитам: когато коментираме решение на Комисията по дискриминация по бъдещето на болничните училища, този аргумент ще бъде ли достатъчен Вие да промените решението си като член на Комисията по образование, и да гласувате против закриването на болничните училища? Там също има становище на Комисията по дискриминация. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Трета реплика? Няма. За дуплика – госпожа Дукова.

реплики, особено на колегата, показват изключително непознаване на документите. Това е практика и липса на подготовка, и нечетене на закона, което ме кара да го кажа в прав текст. Показва и още едно нещо – че от 1990 г. не е мръднало на йота тълкуването на лявата част на залата, че частникът, частните детски заведения, частните болници, въобще частникът е мръсна дума в българската политика. Много Ви моля, Много Ви моля, детерминацията на тези два термина трябва да бъде твърде съществена и различна, защото измеренията на времето са съществени и различни! Какво дава частното училище? Същото, което дава и държавното. Какво целим с това? Първо, безспорна справедливост, второ – равен достъп на всички деца до качествено образование в онзи отрязък, или в онзи момент, в който държавата има грижа за всички деца на България. Второто нещо, което искам да кажа – много Ви моля, не спекулирайте с частното здравеопазване в България с оглед на това, че то е изключително платено и скъпо. Няма болнично заведение в България, което да не работи по пътеки със Здравната каса и да не е заплатено по този начин. Не боравете с остаряла, казах вече, изключително обречена терминология!

когато обсъждахме закона в четвъртък, миналата седмица, че не се знае, че наистина държавата полага и други грижи в тази връзка – безплатни учебници, безплатни учебни помагала в тези институции, както би трябвало да следва. Що се касае до въпроса за болничните училища, не мога да споря по този въпрос, защото също е безцелно и в никакъв случай не е аргументирано. Нека госпожа Богданова, която отлично знае колко болнични училища има в България, и как законът дава право на всички тези деца, за които трябва да бъде осъществена държавна грижа, съобразно институционалната държавна политика, ще бъдат обслужени. Знаете за какво иде реч – че тези деца наистина ще имат достъп